Zahvaljujem se narodnom poslaniku, ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe, Aleksandar Vučić – Za našu decu.Poštovani narodni poslanici saglasno članu članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Pošto po prijavama nema više ovlašćenih predstavnika prelazimo na listu prijavljenih govornika.Reč ima prof. dr Jahija Fehratović.Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Jedan od ključnih temelja uređenja bilo kakvog društva jeste statistički podatak. Statistički podatak je baza, osnova za shvatanje svih onih procesa u prošlosti, za razumevanje sadašnjosti i kreiranje budućnosti.To je primarni izvor koji nas brutalno brutalno suočava sa stvarnošću i koji od nas kao konzumenata te stvarnosti zahteva da ostavimo sve iluzije, emocionalnost, zablude, želje, htenja po strani i da razumemo suštinu stvari.To je isto kao kada pacijent ode da uradi kod lekara skrining krvne slike ili biohemije, pa se suoči sa vlastitim analizama svog tela ili biohemije, koji datiraju iz njegovog neodgovornog ponašanja u prošlosti, što je posledica sadašnjeg stanja i onda, zahvaljujući tim analizama koje dobije mora planirati vlastiti odnos prema životu, stvarnosti i okruženju ukoliko želi da ima budućnost.Zapravo, ti statistički podaci koji prikuplja ovaj Zavod jesu takvi da nam ukazuju na prošlost, da nam daju realnu sliku naše sadašnjosti i pripremaju nas za ono što je neophodno uraditi u budućnosti kako bismo prevazišli sve ono što jeste bila naša slabost, greška namerna - nenamerna, i koja je dovela do onog stanja u kome se danas nalazimo.Mi danas znamo puno toga o prošlosti što se sukobljava sa našim emocionalnim stanjima, sa mitološkim shvatanjima i percepcijama, upravo zahvaljujući brutalnosti i istinitosti statističkih podataka.Zato je veoma važno da imamo prave statističke podatke koji su usmereni na to da prikažu realno stanje našeg društva, naše države, kako bi nam to bili pokazatelji prema kojima ćemo kreirati i naše korake, ili mapu puta u budućnosti.Ono što je veoma važno i što smo danas nekoliko puta čuli za donošenje ovog plana, jeste prestojeći popis stanovništva, upravo prateći statistiku prethodnih popisa sa pozicije pripadnika manjinskih naroda u ovoj državi, možemo tačno videti kako se i u kom periodu narod, manjinska zajednica osećala i kako je imala sigurnosti ili nije imala sigurnost. Recimo, kao pripadnik bošnjačkog naroda, koliko pratim i analiziram sve potpise u prošlosti u dvadesetom veku, mogu tačno analizirati kako se koji režim odnosio prema pripadnicima mog naroda, jer je to uvek dovodilo do toga da je taj narod ili pravio veliki broj migracija iz ove države, ili je živio u blagostanju.Nažalost, dvadeseti vek je pokazao da smo bili sudionici mnogobrojnih migracija, iseljavanja stanovništva i ne samo pripadnika moje nacionalne zajednice, već svih nacionalnih zajednica u ovoj državi, pa i većeg dela većinskog srpskog naroda, što je pokazatelj toga da se mora promeniti što šta kako bismo doprineli tome da se ovde sve ono što jesu različitosti nas i što je glavna snaga ovog društva i ove države, objedini i da se kreira ona politika koja će dovesti do toga da se svi narodi u ovoj državi osećaju toliko snažni i važni da u potpunosti sve svoje kapacitete usmere prema rešavanju ovih problema i kreiranju zajedničke budućnosti.Zato je Stranka pravde i pomirenja napravila dogovor sa Srpskom naprednom strankom, jer smo ubeđeni da su to pokazetelji, da su prepoznata ona akutna stanja koja su neophodna da se zaustave sve one radnje ili one loše politike koje su dovodile do odliva stanovništva.Za nas je glavni ili akutni problem problem infrastrukture naših krajeva, Sandžaka konkretno, i to je prepoznato i verujemo da će ti strateški projekti dovesti do toga da sve ono što jeste prethodnih desetleća, namerno ili nenamerno, zbog neke različite politike ili političkog ubeđenja urađeno loše po mnoge delove države Srbije, pa naročito ove ruralne, naročito ove rubne, kao što je Sandžački deo, popravi i da već budući popisi stanovništva pokažu da je ova politika i da se ovi dogovori koje smo mi kao pripadnici manjinski naroda pravili sa pripadnicima i politikama većinskih naroda doveli do toga da se svi narodi u ovoj državi podjednako razvijaju i da svi imaju podjednaku šansu da uvek na ovom prostoru dobiju sigurnost, bezbednost i priliku da ekonomski i svakako drugačije napreduju.Zato je ovaj prestojeći popis iznimno važan da pokaže, da ukaže i da ohrabri sve pripadnike svih nacionalnih zajednica da se slobodno, transparentno izjasne o svom verskom opredeljenju, o svom nacionalnom opredeljenju, o svom jeziku i pismu s obzirom da imamo takav zakonski okvir koji to omogućava i koji je ponajbolji u suštinskom smislu u Evropi kada su u pitanju zakoni koje je ova Skupština donosila u prethodnom periodu i koje će donositi, ali da je sada vreme da se to implementira i na terenu.Prvi korak tome jeste da se svi na popisima, koji su pripadnici svih različitih i manjinskih naroda, doslovno i transparentno izjasne o svom verskom, nacionalnom i svakom drugom opredeljenju, jer verujemo da je to intencija ove države koja je sastavljena od različitih vrednosti, kulturološki i civilizacijski. Na tom putu treba graditi ozdravljenje i na tom putu treba graditi zdravo društvo koje će biti primer ne samo ovoj regiji, već celoj Evropi, kako se i na koji način izgrađuje zdravo tkivo, kako se i na koji način odstranjuju maligna oboljenja i kako se i na koji način regeneriše sve ono što su destruktivne snage u prošlosti uništavale i kako kako stvari ostavljamo, jedno veliko, važno, istorijsko nasleđe našim budućim generacijama, bez obzira da li oni pripadaju srpskom, bošnjačkom, mađarskom, albanskom, romskom ili bilo kome drugome narodu.Hvala. Zahvaljujem se.Zbog značaja teme inače nisam želela da vas prekidam, ali molim vas, narodni poslanici, svi ste svesni koliko vremena je predviđeno za poslaničku grupu.Zahvaljujem se narodnom poslaniku Jahji Fehratović.Sledeća je narodna poslanica Nataša Mihailović Vacić.Izvolite.

Pomoć su u sagledavanju prošlosti, razumevanju sadašnjosti, ali i proceni i predviđanju nekih budućih događaja, trendova, pojava, promena itd. a utiče i na donošenje odluka i u Vladi i privredi, akademskoj zajednici itd.U 2019. godini u Republici Srbiji zaključeno je 35.570 brakova. Torba đaka petaka u Srbiji i u proseku je teška sedam kilograma, dok oko 60% dece uzrasta od šest do 14 godina ima krivu kičmu. Prosečna neto zarada u Srbiji u novembru prošle godine iznosila je 60.926 dinara. U 2020. godini 81% domaćinstava u Republici Srbiji poseduje internet priključak. U januaru 2021. godine u odnosu na januar prošle godine broj dolazaka turista manji je za 40,4%. U sudovima opšte nadležnosti u 2019. godini 70% sudija su žene, a 30% čine muškarci.Ovo su samo neki od statističkih podataka i primera sa kojima se svakodnevno susreću građani. Kako se ti podaci skupljaju, obrađuju i da li su tačni? Svima koji ih koriste važno je da imaju poverenje u podatke koje prikupljaju statističke institucije.Svaki pojedinačni statistički sistem treba da bude nezavistan, nepristrasan i objektivan, a podaci koji se iznose pravovremeni, kvalitetni, tačni i, naravno, dostupni javnosti.U

dobrom delu ispunjavanja uslova i obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 18. Pored tog poglavlja, zvanična statistika treba da obezbedi i podatke za 16 drugih pregovaračkih poglavlja od ukupno 35, posebno u oblastima ekonomije, finansija, poljoprivrede i regionalne politike.Kao što rekoh, poglavlje još nije zatvoreno. Napredak neke zemlje u procesu evropskih integracija meri se isključivo na osnovu zvaničnih statističkih podataka.Ono što može biti izazov u narednom periodu, u kome je neophodno završiti proces harmonizacije i usklađivanja sa onim što je obaveza prema procesu integracija u EU, jeste i to što pojedini stručnjaci navode za oblast statistike da je suština u domaćoj statistici ne samo prikupljanje podataka, već njihova analiza i tumačenje.Raznorazni analitičari, svedoci smo i u medijima vrlo često i javnosti, zloupotrebljavaju podatke dobijene upravo od Republičkog zavoda za statistiku, pa da javnost ne bi ostala zbunjena takvim pojavama, dijametralno suprotnim tumačenjima iste statistike, bilo bi dobro da se u narednom periodu na to svakako svakako obrati pažnja.Moja koleginica će u nastavku rasprave govoriti takođe o procesu, odnosno planu zvanične statistike.Poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije svakako daje podršku predloženom planu.Hvala. Zahvaljujem.Preostalo vreme za vašu koleginicu je pet minuta.Reč ima narodni poslanik mr Slavenko

koja pruža informacije koje se dalje mogu koristiti za definisanje odluka na svim nivoima vlasti, ali i u poslovnom sektoru.Program zvanične statistike za period 2021/2025 godine pripremio je Republički zavod za statistiku u saradnji sa drugim odgovornim proizvođačima zvanične statistike i Zavod garantuje bezbednost i poverljivost prikupljenih podataka.Petogodišnji Program zvanične statistike sa Strategijom razvoja predstavlja jedan od značajnih segmenata u procesu prilagođavanja sa standardima i praksom EU.Programom se EU.Programom se definišu aktivnosti kojima će se postići potpuna harmonizacija statističkih istraživanja, kao i metodologija izrada rezultata zvanične statistike Republike Srbije.Osnovna Srbije.Osnovna strateška opredeljenja sistema zvanične politike Republike Srbije jeste obezbeđivanje kvalitetnih i međunarodno uporedivih rezultata zvanične statistike i ostvarivanje potpune usklađenosti sa međunarodnim statističkim standardima.Najvažniji zadatak zvanične statistike jeste da pruži realnu sliku društvenih i ekonomskih kretanja u zemlji i da obezbedi pouzdanu osnovu za analizu i donošenje odluka. To se postiže na osnovu jedinstvene metodologije, definicija, klasifikacija i statističkih istraživanja.Razvoj i napredak zvanične statistike povezan je sa našim procesom pristupanja EU, odnosno našom sposobnosti preuzimanja obaveza za članstvo u pravilu, EU zahteva za države kandidate za pristupanje EU da izrađuju statističke podatke na osnovu profesionalne nezavisnosti, nepristrasnosti, pouzdanosti i poverljivosti.Poglavlje 18. je otvoreno još 2018. godine i tada je konstatovan visok stepen usklađenosti našeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti statistike.U izveštaju Evropske komisije za 2020. godinu, kada je u pitanju Poglavlje 18, konstatuje se izvestan napredak u sprovođenju preporuka, kao i u podnošenju statističkih podataka Eurostata. Eurostat je Kancelarija EU zadužena za statistiku, a njen glavni zadatak je obrada i objavljivanje uporedivih statističkih podataka na nivou cele EU.Cilj Eurostata je da države članice i kandidati za članstvo u EU usklade nacionalni statistički sistem sa sistemom EU, što će dovesti do poboljšanja kvaliteta dostupnosti i uporedivosti statističkih podataka.Napredak cele zemlje u procesu evrointegracija meri se isključivo na osnovu zvanične statistike. Po preporukama Evropske komisije, na osnovu njihovog izveštaja, najvažniji zadatak zavoda u ovoj godini biće povećanje nezavisnosti Republičkog zavoda kroz izmenu i dopunu zakona, kao i da se nastave pripreme pripreme za popis stanovništva koji treba da se obavi ove godine.Republički zavod za statistiku doneo je odluku da se zbog nepovoljne epidemiološke situacije, koja može bitno da ugrozi pripreme i terensku realizaciju popisa 2021. godine, popis odloži za šest meseci.Sprovođenje ovog najkompleksnijeg i najskupljeg statističkog istraživanja neće se sprovoditi u aprilu, nego u oktobru ove godine. Popis će trajati mesec dana i ovo će biti poslednji popis koji će sprovoditi popisivači na terenu, a sledeći popis za 10 godina treba da bude realizovan putem Centralnog registra stanovništva.Popisom će biti utvrđen ukupan broj stanovnika, domaćinstava, objekata stanovanja. Obezbediće se pouzdani podaci o migracijama, o etničkim, ekonomskim, obrazovnim i drugim obeležjima stanovništava koji su neophodni za dobijanje precizne slike trenutnog stanja, ali i za projekcije budućih kretanja i ciljeva.Kada već govorim o popisu, želim da napomenem da je prvi popis stanovništva u Srbiji obavljen davne 1834. godine, a od 1862. godine vodi se državna statistika naše zemlje.Mnoge evropske zemlje razmatraju različite scenarije za sprovođenje popisa. Nama je najinteresantnije kako će se popis odvijati u našem regionu, odnosno u susednim zemljama u kojima žive naši sunarodnici. Znamo da će popis u BiH biti tek 2023. godine, a u Crnoj Gori, Makedoniji i Hrvatskoj bi trebalo da se održi ove godine.Jako smo zainteresovani da se taj veliki posao obavi bez raznih političkih kampanja, pritisaka i nepravilnosti, što je bio slučaj u nekim zemljama regiona na prošlom popisu.Jedan od najvećih problema je da se na popisu u nekim zemljama nije moguće izjasniti o nacionalnoj i verskoj pripadnosti, kao što je bio slučaj u Sloveniji 2011. godine. Sličnih problema je bilo i u Crnoj Gori i Makedoniji.Stav Srbije je da ne tražimo ništa više i ništa manje za naše sunarodnike od onog što mi pružamo pripadnicima nacionalnih manjina u našoj zemlji kada je u pitanju popis stanovništva.Ovaj petogodišnji program je neophodan za naš statistički sistem i poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati ovaj predlog. Zahvaljujem.

Hvala, uvažena potpredsednice Kovač.Poštovana ministarko, poštovani predstavnici Republičkog zavoda za statistiku,

uprave.Razvojem društva statistika dobija sve veću ulogu i značaj u kreiranju politike, društvenog i ekonomskog razvoja zemlje. Njeno prisustvo je neophodno u razvoju društva i države. Aktuelni pravni okvir za proizvodnju i objavljivanje podataka i informacija i za organizaciju sistema zvanične statistike u Republici Srbiji utvrđen je Zakonom o zvaničnoj statistici iz 2009. godine.Republički zavod za statistiku je ovim zakonom određen kao glavni proizvođač zvaničnih podataka, kao i odgovorni stručni nosilac, organizator i koordinator sistema zvanične statistike u Republici Srbiji i predstavlja zvaničnu statistiku u međunarodnom statističkom sistemu.Upravo je Republički zavod za statistiku koordinirao izradu programa koji se nalazi pred nama, aktivno sarađujući sa drugim odgovornim proizvođačima zvanične statistike,

sproveden.Donošenje Petogodišnjeg programa zvanične statistike sa Strategijom razvoja u periodu od 2021. do 2025. godine

o zvaničnoj statistici predviđeno je da se aktivnosti zvanične statistike, odnosno sprovođenje statističkih istraživanja i obezbeđivanje statističkih indikatora od strane odgovornih proizvođača zvanične statistike zasnivaju na petogodišnjem programu koji donosi Narodna skupština, kao i na godišnjim planovima koje donosi Vlada. I pored visokog stepena usaglašenosti statističkog sistema Republike Srbije sa evropskim, pripremanjem i usvajanjem izmena i dopuna u ovom petogodišnjem periodu dodatno će se poboljšati efikasnost organizacije sistema zvanične statistike u Republici Srbiji, kao i profesionalna i dugoročna institucionalna nezavisnost Republičkog zavoda za statistiku u pogledu objektivnosti i nepristrasnosti u odnosu na nosioce tekuće politike, a sve u skladu sa preporukama EU.Programom se EU.Programom se definišu aktivnosti kojima će se postići osnovni cilj da se u navedenom periodu završi potpuna harmonizacija statističkih istraživanja i ostalih aktivnosti, kao i rezultata zvanične politike sa međunarodnim standardima, pre svega sa standardima Evropskog statističkog sistema i EU.Takođe, planirano je i usaglašavanje sa drugim zakonima koji imaju dodirnih tačaka sa prikupljanjem, analiziranjem i objavljivanjem statističkih podataka, odnosno zakonima koji uređuju oblasti koje predstavljaju izvore podataka, kao što su registri preduzeća, katastarske evidencije, carinske evidencije, evidencije platnog prometa, zarada, obrazovanja, kao i penzionog i zdravstvenog sistema.Od naročite je važnosti i usklađivanje sa propisima koji regulišu oblast zaštite ličnih podatka.Završni deo programa odnosi se na očekivane probleme i uslove za realizaciju istog. Posebno se naglašava da kapacitete Republičkog zavoda za statistiku treba ojačati stalnim usavršavanjem veština zaposlenih, uvođenjem naprednih informacionih rešenja, da je potrebno obezbeđenje odgovarajućih resursa, pre svega finansijskih sredstava, infrastrukture i povećanje broja stručnih kadrova, stvaranje boljih uslova i i uspostavljanje veće saradnje i koordinacije sa korisnicima i proizvođačima podataka, kao i dalja izgradnja i jačanje kapaciteta svih učesnika u procesu proizvodnje i korišćenja statističkih podataka.Konačno,

u periodu od 2021. do 2025. godine, koja je sastavni deo Programa zvanične statistike za ovaj period, o kojem danas raspravljamo, obezbediti potpunu harmonizaciju statističkih standarda, metodologije i dobre statističke prakse, sa ciljem dobijanja pouzdanih, odnosno relevantnih podataka zvanične statistike, kao i njihovu uporedivost sa statističkim podacima zemalja EU i drugih zemalja sveta, što je svakako važan deo aktivnosti Republike Srbije u okviru pridruživanja EU.To je EU.To je proces koji podrazumeva kontinuirano praćenje razvoja međunarodnih statističkih standarda, kao i instrumenata za njihovu primenu, jačanjem i upoređivanjem saradnje sa relevantnim međunarodnim organizacijama u oblasti zvanične statistike.Na kraju da potvrdim, poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara će u danu za glasanje Program zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025. godine. Hvala. Hvala. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Na samom početku neću govoriti o temi, odmah da kažem, izraziću žaljenje što današnjoj sednici republičkog parlamenta ne prisustvuje jedan broj poslanika kako je navedeno u Izveštaju Evropskog parlamenta, koji treba da se usvoji krajem marta meseca, na koji se vrši pritisak od strane vladajuće koalicije.Izraziću nezadovoljstvo i žaljenje što ne prisustvuju upravo na današnji dan, koleginica Paunović je govorila o tome, jer na današnji dan pre 17 godina dogodio se jedan od najbrutalnijih napada albanskih ekstremista na Srbe na Kosovu, nasilje i etničko čišćenje u kome je 2004. godine ubijeno 10 pripadnika srpske zajednice, a sa teritorije Kosova proterano više od 4.000, porušeno oko 935 srpskih kuća, oštećeno 10 opštinskih objekata, stotinu verskih objekata, od kojih je spaljeno 35, uključujući i 18 spomenika kulture.Voleo bih da čujem šta danas imaju da kažu na tu temu i da li će makar uputiti izvinjenje na osnovu svega onoga što smo mogli da čujemo i što su govorili u što su govorili u parlamentu proteklih dana, pa i ono što su govorili sramno na njihovom jeziku, iako im to niko nije osporio.Kada onome što je današnja tema dnevnog reda, dakle, Program zvanične statistike sa Strategijom za period od 2021. do 2025. 2025. godine, po Zakonu o zvaničnoj statistici aktivnosti zvanične statistike zasnivaju se na petogodišnjem statističkom programu i godišnjim primenjivim planovima. Program zvanične statistike donosi Narodna skupština te je iz istih razloga i današnji dokument pred narodnim poslanicima.Cilj donošenja Programa zvanične statistike jeste obezbeđivanje kvalitetnih i međunarodno uporedivih rezultata zvanične statistike, ostvarivanje potpune harmonizacije sa međunarodnim statističkim standardima, pre svega Evropskim statističkim savezom, tako i sa UN, predstavljaju osnovna strateška opredeljenja sistema zvanične statistike Republike Srbije.Ovaj dokument, rekao bih, je višestruko značajan. On predstavlja usaglašavanje zvanične statistike Srbije sa međunarodnim statističkim standardima i sastavni deo intenzivnih aktivnosti Republike Srbije u okviru procesa pristupanja Srbije EU. Na statistiku se odnosi konkretno pregovaračko Poglavlje 18. Sa druge strane, Program koji je pred nama predstavlja skup strateških i operativnih aktivnosti svih proizvođača zvaničnih statističkih podataka, kako se to definiše u zakonu.Statistika je, može se reći rendgen snimak svakog društva jer najpreciznije brojkama i vrlo precizno utvrđuje na godišnjem ili mesečnom nivou stanje u svim sektorima, ti podaci upoređivanjem daju sliku napretka ili stagnacije.Po definiciji, statistika je oblast matematike koja se bavi prikupljanjem, analizom, interpretacijom, objašnjenjem i prezentacijom podataka koji se odnose na širok spektar delatnosti svakog društva od nauke do pokazatelja pokazatelja privrede i društvenih kretanja.Zakonom o zvaničnoj statistici, ali i ovom programu definisan je krug zvaničnih proizvođača statistike i ono što je najvažnije definisana je i krovna organizacija zvanične statistike u Srbiji, a to je Republički zavod za statistiku koji je glavni stručni oslonac, organizator i koordinator sistema zvanične statistike u zemlji.Republički zavod za statistiku ima i koordinaciju i ulogu u statističkoj saradnji domaćih proizvođača ekonomske statistike sa međunarodnim organizacijama, što smatramo takođe da je od izuzetne važnosti i značaja.Ciljeve koje treba da sprovodi Republički zavod za statistiku smo već čuli, tako da zbog vremena neću o tome govoriti.Zvanična statistika nije samo, kako narod kaže, suvi podatak. Statistika je u svakom društvu osnova za kreiranje sektorskih politika i strateški razvojnih dokumenata, statističke činjenice i njihovo upoređivanje su najegzaktniji pokazatelj svih promena, bile one pozitivne ili negativne, dopale se one nekome ili ne.Upravo u tom kontekstu, želim da govorim o nečem drugom, a to su ekonomski pokazatelji, jer ekonomski pokazatelji su brojke i cifre, a vezane su za statistiku. Opet kažem, svidelo se to nekome ili ne.Svidelo se to nekome ili ne, znate, kada govorite, vi možete da ne govorite istinu, možete da pokušate da prevarite, ali kada su brojke i cifre u pitanju, tu nema laži i tu nema prevare. Zašto ovo kažem? Ne možete da prevarite činjenicu da je država Srbija, Vlada Republike Srbije, predsednik Srbije u periodu od marta meseca, govorim o prvom paketu pomoći državi i građanima, izdvojili 700 milijardi dinara ili šest milijardi evra, što je 12,7% BDP. Ne možete da osporite da je sistem funkcionisao onda kada je bilo najteže i ne samo da je funkcionisao, nego je ostvarivao izvanredne rezultate, a tu mislim, pre svega, na ekonomske pokazatelje. Ne možete da osporite da je izbegnut onaj najcrnji scenario i da mere koje su sprovedene upravo idu ka onim ciljanim grupama koje su potpuno opravdane. Tu mislim na egzistenciju, životni standard građana, mislim na privredu, pre svega na privatni sektor, ali ovim trećim paketom obuhvaćena su i velika preduzeća. Dakle, vodi se računa o javnom interesu, vodi se računa o interesu građana, ali vodi se računa o tome da se sačuvaju teško stečena fiskalna dostignuća i da se prihvate svi oni podsticaji i inicijative koje vode ka rastu i razvoju.Podsetiću vas, Srbija je Srbija je prva država po privrednoj stopi rasta, odnosno pada u Evropi u ovom trenutku. Postavlja se pitanje – da li je jedna država u Evropi prihvatila ovoliki teret krize na sebe u periodu od početka pandemije do danas?Sada imamo treći paket mera koji obuhvata 1.505.093 preduzetnika, novčana pomoć građanima od 250 milijardi dinara, 1,7 miliona penzionera dobiće dodatnu pomoć, gradski hoteli takođe, sektor, prvi put, prevoznih putnika i drumskog saobraćaj i autobuskih stanica. Dakle, kada sve to saberemo, to je ukupno negde oko osam milijardi li koja su danas suštinska pitanja u Srbiji? Kada razgovarate sa građanima, suštinska pitanja su da li će biti zatvaranja fabrika, da li je bilo otpuštanja radnika i da li su odustali strani investitori od ulaganja u Srbiju. Niti je bilo otpuštanja radnika, niti je bilo zatvaranja fabrika, niti su strani investitori odustali od ulaganja u Srbiju. To što su pomerili svoje programe za jedan određeni vremenski period, to ne znači da su odustali, ali činjenice, cifre govore nešto drugačije. Strane direktne investicije u protekloj godini su bile 2,9 milijardi evra.Kada

Nije slučajno što Fajnenšl Tajms već godinama unazad Srbiju svrstava kao lidera u privlačenju stranih direktnih investicija.Dakle, u 2021. godini Srbija ulazi ekonomski jaka, sigurna i stabilna, sa po ko zna koji put ponoviću, potpunim uverenjem da će realizovati onu projektovanu stopu rasta BDP od 6% i to sa potpunim optimizmom, jer ima razloga za to.Slušamo kritičare svaki dan, ali ovo je ekonomska politika koja je socijalno odgovorna, a ta socijalna odgovornost, ta ekonomska politika koja je socijalno odgovorna u svoje središte stavlja čoveka,

i manje stručni i stručni. Hajde da se osvrnemo na one koji su stručni. Ta usko stručna politika nije čarobni štapić i oni ne razumeju šta znači živa politika. Živa politika je kada vi razgovarate sa građanima, pa sagledate da li su građani zadovoljni ili ne. Kakav je životni standard građana? E, ta živa politika je donela uspeh Srbiji u borbi protiv Korone što je svakako prioritet, donela kovid ambulante, bolnicu u Batajnici. Ta živa politika je definisala dva ključna stuba.Prvi stuba.Prvi stub je životni standard građana kroz povećanje penzija 5,9%, kroz povećanje plata u javnom sektoru, najpre 3,5%, pa u aprilu mesecu za još 1,5%, minimalna cena rada 6,6%, zdravstveni radnici 5%, Vojska 10%.Drugi stub

od 6%.Imali smo situaciju da nas kritikuju kada je reč o platama u javnom sektoru. Mi smo bili isključivi protivnici takve vrste kritike. Smatramo da se Vlada ponašala odgovorno i racionalno i da je sa velikim razumevanjem pravljen budžet za 2021. godinu, da prioritet, pre svega jeste bio, ponavljam, životni standard građana. Dakle, nije se Vlada zaduživala da bi isplaćivale plate i penzije, već je to činila iz realnih izvora prihoda. I uvek ćemo podržati stav Vlade da svaki uloženi dinar ide ka povećanju plata i penzija, jer govorimo o mladim ljudima, pa kako ćemo da zadržimo mlade ljude u Srbije nećemo povećavati plate, naročito u javnom sektoru, ako govorimo o profesionalnosti i o stručnosti.Kapitalne investicije, pokazalo se da kada država investira u kapitalne investicije da to podiže nivo stranih i domaćih investicija. To je takođe potpuno opravdano. Kako se radilo? Hajde da uzmemo period pandemije i prošlu godinu. Od januara do novembra meseca 146 milijardi dinara. To je 14,7% više nego u odnosu na isti period prethodne godine. Dakle, nemamo uopšte dilemo, nemamo dilemu da će i u ovoj godini biti realizovano tih 330 milijardi dinara.Što se tiče kritika zbog emisija obveznica, moram i to da kažem. Refinansiran je dug koji je dospeo na naplatu u septembru 2021. godine, pošto je povoljna situacija sa dolarom. Skup kredit sa kamatnom stopom od 7,25% redefinisali smo sa stopom od 1%.

dugom.Kritike na račun privrede. Kažu, predsednik Srbije, Vlada Republike Srbije ne razumeju dobro privredu. Dobro je da privredu razumeju na drugačiji način od ove kvazi elite, opozicije, jer i predsednik i Vlada Republike Srbije gledaju kako privredu da očuvaju i da stave na stabilne noge, a ne da otvaraju račune, ne znam na Mauricijusu, u Švajcarskoj i da iznose novac iz Srbije. Dakle, ovde je cilj srpska privreda i ovde je cilj životni standard građana.Budžetski deficit. Tačno je. Imamo deficit, ali deficit nije skup i taj deficit nije nastao zato što je vođena loša fiskalna politika. Taj deficit je nastao zbog korone, ali imamo kontrolisan deficit, javni dug u odnosu na BDP ispod 60% i krećemo se u parametrima koji će omogućiti realizaciju ciljeva. Cilj, upravo jeste Srbija 2020-2025. Povećanje plata u Srbiji do 900%, a prosečna penzija 450 evra.Kako evra.Kako očuvati politiku očuvanja radnih mesta? Ozbiljnoj i odgovornoj politici zapošljavanja države govore sledeći podaci. Uprkos pandemiji stopa nezaposlenosti je na istorijskom minimumu od 9%. Rekao sam maločas minimalna cena rada 6,6%, govorio sam o povećanju plata i penzija.Dakle, u poslednjih sedam godina prosečna plata u Srbiji porasla je sa 180 na danas 511 evra. Sve ovo doprinosi povećanju javne potrošnje, a time i ukupnom standardu građana.Sledeća stvar, stabilnost ranih investicija o kojima sam takođe govorio, investicioni ciklus u sektoru kapitalnih investicija u infrastrukturu pre svega, što jeste drugi stub koji je definisala Vlada Republike Srbije i u poslednjih nekoliko godina otvoreno je 200 fabrika i komercijalnih objekata i zaposleno 60.000 radnika.Dakle, ma šta govorili, ma kakvu kritiku uputili ta kritika treba da bude kompliment ovoj Vladi, jer u periodu pandemije ova Vlada je uspela najpre da svakom punoletnom građaninu isplati 100 evra, potom 10.000 dinara za svakog zdravstvenog radnika, potom 5.000 dinara za penzionere, pa 4.000 dinara za penzionere, govorim o prva dva paketa mera, a sledi tek treći paket mera. Postavljam pitanje da li je jedna država u Evropi i u svetu učinila nešto u svetu učinila nešto ovako?Kako finansirati politiku ekonomskog oporavka? Reformski kurs Vlade omogućio je, to je sledeće pitanje, omogućio da u poslednjih nekoliko godina imamo suficit u budžetu i nizak deo udela javnog duga u BDP, omogućili su da na početku pandemije imamo dovoljno novca u državnoj kasi za pomoć građanima i za pomoć privredi. Ta pomoć privredi je omogućila da se održi proizvodnja, kao i puna zaposlenost, te i dalje imamo principe da raste privredna aktivnost.

milijardi dinara, što je ogroman novac, domaće strane investicije i verujemo da možemo da računamo na predpristupne fondove EU.Saobraćajna infrastruktura je strateški važna, jer je Srbija tranzitna zemlja koja povezuje istok i zapad i taj tranzit će povećati prihode. Trenutno se u Srbiji grade četiri autoputa, inače ukupno je urađeno 350 kilometara novih autoputeva, a Srbija danas ima 924 kilometra autoputa. Sve su to činjenice i pokazatelji.Sada samo još nekoliko pokazatelja na samom kraju. rekao sam, minimalna cena rada, sada govorim o egzaktnim podacima, to je statistika, cifre i brojke. Minimalna cena rada 2012. godine je bila 102 dinara u martu, 115 u aprilu, a 2021. godine 183,93 dinara. 2012. prosečna plata je bila 41.377 dinara, 2020. godine 60.073 dinara.Idemo dalje, prosečna penzija 23.024 dinara 2012. 27.759 dinara. Prosečan ček koji je iznosio 27.700, sada je veći za oko 1.700 dinara. Dakle, ukupno povećanje penzije u periodu od 2012. do 2021. godine je se tiče nezaposlenosti, rekao sam - 2012. godine rekordne nezaposlenosti 23,9% došli smo do stope nezaposlenosti od 9%. To su, takođe, egzaktni podaci.Javni godine 52,9%, danas 57,4%, što manje od nivoa mastrikta od 60%, 60% BDP-a je kriterijum iz mastrikta koji je ustanovljen još 1991. godine unutar tadašnje evropske zajednice. Odnosi se koliko je nivo duga koji države maksimalno mogu da imaju da bi bile kandidat za članstvo u evro zoni, odnosno valutnoj uniji. Od tada figurira se podatak od tih 60%.Ovo su podaci i pokazatelji i ovo apsolutno niko ne može da ospori. To je ono što sam želeo da govorim povezujući ekonomski aspekt činjenice, rezultate koje su ostarili predsednik i Vlada sa onim što jesu statistički podaci, jer mi konstantno slušamo nekakve aferaške, neka fabrikovanja afera, nekakve izmišljene cifre. Ovo su činjenice, i ovo je istina.Na samom kraju još jednu stvar želim da napomenem, nije vezana za ovu temu.Uvažena predsedavajuća, to ću reći predsedniku parlamenta, čini mi se, na žalost, da parlamentarci koji su glas naroda, koji su dobili legitimitet i poverenje građana i imaju potpuno pravo da zastupaju to poverenje građana ovde u parlamentu, postaju polako glineni golubovi i da moraju da vode računa na koji način i kako će izneti svoj stav. Ne iznose oni ovde svoj stav, oni ovde iznose stav građana, jer parlament je, ponavljam, glas naroda. Mislim i na gospodina Bakareca koji je govorio o tome pre nekoliko nedelja, ali mislim i na najnovija dešavanja vezana za gospodina Martinovića. O tome sam tokom jučerašnjeg dana govorio sa predstavnicima medija vrlo rado.Vidim da su ga optužile neke nevladine organizacije. Malo je, možda je neprirodno što ja iz poslaničke grupe branim nekog drugog, ali mi smo kolege, radimo na istom, imamo isti cilj, imamo isti zadatak i naš stav je potpuno jasan To što se neko bavi insinuacijama i što neko ne zna da protumači šta je gospodin Martinović želeo da kaže, pa to je njihov problem, to nije naš problem. Što se pozivaju na etički kodeks dobro je da su konačno shvatili – usvojili smo etički kodeks i da smo prihvatili taj etički kodeks koji su toliko kritikovali i za koji su rekli da je loš, a danas se pozivaju na taj isti etički kodeks.Dakle, kodeks.Dakle, gospodin Martinović je pogrešno interpretiran, ali to je bio i cilj nekih nevladinih organizacija i nekog nevladinog sektora. Ja sam postavio pitanje tim nevladinim organizacijama i nevladinim sektorima, samo jedno, a to sam im postavio n Fakultetu političkih nauka i u okviru međustranačkog – hajde više opredelite se. Pošto ovde nema jednog dela opozicije koji razgovara sa nama, opredelite se. Zastupate li vi taj deo opozicije ili to čini neko drugi? Jer, ako predstavnike pojedinih nevladinih organizacija vidimo na skupovima tih političkih opcija, oni kažu – mi smo tamo nastupali kao novinari. Dobro, ali naša percepcija je da ste vi pristalica tih tih političkih stranaka i da ste zapravo vi u ovom dijalogu njihovi predstavnici.Hajde samo opredelite se, jer ste pred parlamentarne izbore negativnu kampanju krenuli mnogo pre nego što je započela kampanja za parlamentarne izbore. Zahvaljujem, predsedavajuća.

Zahvaljujem, gospođo Kovač.Pošto me je moj uvaženi kolega Milićević pomenuo, naravno ne u negativnom kontekstu, ali me je pomenuo i citirao neke moje reči vezane za pojedine nevladine organizacije. Hvala vam, gospodine Milićeviću što ste to uradili i što ste mi omogućili da kažem još po nešto o subjektima koji sebe zovu nevladinim organizacijama, a u stvari su i te kako vladine organizacije, samo ne organizacije Vlade Republike Srbije, nego nekih stranih država.Ovih dana se mnogo uzbudio zbog mojih reči, inače potpuno istrgnutih iz konteksta i lažno objavljenih u pojedinim njihovim medijima, uzbudio se jako gospodin Raša Nedeljkov. On je jedan dan vođa nevladine organizacije, drugi dan je novinar, treći dan je ekspert za Ustav i politički sistem, ali bez obzira u kakvom svojstvu se tog dana predstavlja, gospodin Raša Nedeljkov neće da kaže, a evo ja sada to javno iznosim pa neka me demantuje ako nisam u pravu, da je preko programa USAID njegova nevladina organizacija CRTA dobila u proteklih nekoliko godina milion i 200 hiljada dolara.CRTA ima minimalni broj zaposlenih. Ja sam analizirao neke njihove projekte, bar one projekte koje su oni iznosili u javnost i navodno su taj novac od Amerikanaca dobili za te projekte. Ali, onda kada uporedite, evo i to ima veze sa statistikom, kada uporedite novac koji su dobili od Amerikanaca, kada uporedite vrednost tih projekata i kada uporedite broj ljudi koji su bili angažovani na tim projektima, dobijate jedan neverovatan broj, odnosno jednu neverovatnu brojku, a to je da od ovih milion i 200 evra

Dakle, oni su potrošili u vrh glave 200 hiljada dolara.Moje pitanje za gospodine Nedeljkova, koji vidim da je jako nervozan ovih dana, a gde se dede onih milion dolara? Evo, gde se dede, raspitajte se malo kolege narodni poslanici i vi građani Srbije, gde je sedišta te CRTE. Znate gde im je sedište? Na Dedinju. Vila u kojoj se oni nalaze, pa ja mislim da teško može da se poredi sa objektima u kojima se nalaze ambasade najmoćnijih država sveta. Pitajte malo ovog gospodina Nedeljkova šta vozi, koji automobil? Svi njegovi saradnici voze najskupocenija i najnovije automobile koji postoje trenutno na srpskom tržištu automobila, to su audi, mercedesi, to su džipovi itd. Stanovi u kojima žive ti tobože nezavisni istraživači javnog mnjenja, šefovi nevladinih organizacija, protivnici mrskog i despotskog Vučićevog režima itd, žive u stanovima od po 150, 200 i ko zna koliko sam do podatka za izvesnu gospođu, koja mu je valjda najbliži saradnik, Vukosava Crnjanski, koja živi u Zemunu, u stanu od sto kvadrata i vozi džip Tojota Lend kruzer.Sad ja vas pitam, kolege narodni poslanici, koje svakoga dana zasipaju lažima, neistinama prikrivajući svoje sopstveno bogatstvo, ko od vas u Beogradu ima stan od sto kvadrata i ko od vas vozi najnoviji, ne polovni džip, najnoviji džip Tojota Lend kruzer? Ko to vozi od vas? Ne vozi niko, ali vozi Raša Nedeljkov, ali vozi Vukosava Crnjanski.Da se malo pozabavimo Stevanom Dojčinovićem, evo završavam, imaćemo valjda prilike u toku dana da o tome pričamo, kako on pere novac. Takođe preko tzv. nevladine organizacije KRIK. Pere čovek novac od ovih svojih saradnika, uzme račune preko „Paypal“, imaju jednu aplikaciju, uđite na njihov sajt, neću sad da ga reklamiram, ali uđite na njihov sajt, kliknete na tu aplikaciju i novac izlazi iz zemlje. To isto radi i Dragan Đilas.Dakle, sve je to ista družina. Oni rade svi na isti način, ispumpavaju novac iz Srbije, dobijaju novac iz inostranstva, jednim delom ga ovde troše, ono što ne uspeju da potroše na skupocene automobile, stanove, odela, mobilne telefone, lažne projekte koji nikada nisu napravljeni, onda taj novac iznose u inostranstvo.Tvrdim vam, ti šefovi nevladinih organizacija bogatiji su od svih nas zajedno. To narod Srbije treba da zna. To nisu nikakve nevladine organizacije, to su u stvari, da se mi ne lažemo, i da govorimo jednim otvorenim ljudskim, a ne ptičijim jezikom, to su kriminalna udruženja. Ne plaćaju porez u Srbiji, ne plaćaju bilo kakve dažbine, projekti su im potpuno netransparentni.Nikada nismo videli rezultate tih projekata.

i da se formiraju prelazne vlasti u lokalnim samouprava. Rekao sam mu, dobro, super, ideja je legitimna, samo mi kažite gospodine Nedeljkov, u kojoj to demokratskoj državi postoji. Dobro, kaže sad, ne postoji nigde, a nema razloga da ne postoji u Srbiji.E, pa ima razloga, zato što Srbija nije jedna laboratorija u kojoj raznorazne neznalice, kriminalci, kvazi intelektualci, treba da sprovode svoje ludačke eksperimente i da nam zemlju vrate u period u kojem je bila pre 2012. godine. Dakle, hoćemo sve političke, demokratske, pravne standarde, uopšte nije sporno, ali one standarde koji realno važe u SAD, u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Ruskoj Federaciji itd.Moje itd.Moje pitanje njima, pošto vidim ovih dana vode žestoku kampanju i protiv Bakareca i protiv Orlića, i protiv Sandre Božić i protiv mene naravno, ja sam na to već navikao i oguglao sam i ne smeta mi, ali moje pitanje za njih, kada nam predlažu te svoje genijalne ideje kako Srbija treba da bude uređena, minimum obaveza koje imaju jeste da kažu, gde su te ideje već sprovedene i po kojim, odnosno u kojim zemljama politički sistemi funkcionišu onako kako oni to predlažu da se primeni u Republici Srbiji. Ništa drugo. Tvrdim vam, oni na to pitanje nemaju nikakav odgovor.Videćete, kada započne ovaj dijalog sa tom tzv. prodemokratskom, građanskom, ko zna kakvom opozicijom, da se njihova platforma sastoji od političkih principa koji su čista magla. magla. O tome ne možete da vodite jedan ozbiljan razgovor zato što ni predlažu nešto što nigde u svetu ne postoji. Oni hoće od Srbije naprave jedan veliki politički eksperiment, a zapravo, hoće haos u Srbiji, hoće nemire, hoće nestabilnost, pa i ekonomsku nestabilnost, jer oni jedino u nestabilnim vremenima mogu da se bogate.Kako bi Dragan Đilas mogao da se obogati u jednoj stabilnoj uređenoj državi, u kojoj važi Ustav, zakoni, gde pravosuđe radi svoj posao itd. Neko bi ga pitao – čekaj, kako je moguće da si se pojavio na političkoj sceni Srbije 1991. godine, ono kad si pričao sa Slobodanom Miloševićem, kao vođa studenata, kad nije imalo kuče za šta da te ujede, danas imaš ko zna koliko, pitanje da li ovih 619 miliona, mislim da je to već prevaziđena brojka. Pitaj Boga koliko taj čovek ima novca, te, malo na Mauricijusu, te na Kukovim ostrvima, te u Švajcarskoj, te tamo, te ovamo. Čekajte, u kojoj državi je to moguće? Ne postoji država na prostoru bivše Jugoslavije u kojoj jedan opozicioni lider, ispravite me ako grešim, ima toliko novca, svi zajedno oni, koliko ima samo jedan čovek koji se zove Dragan Đilas. Da li postoji tako nešto Sloveniji, u Hrvatskoj, u Bosni, Crnoj Gori, Mekedoniji? Ne, on čovek bogatiji od Mila Đukanovića, a u opoziciji.Sad hoće da dođe na vlast, ne da bi građanima Srbije bilo bolje, nego da bi njemu bilo bolje, da bi imao još koji milion dolara, ili evra, ko zna gde, na Sejšelskim ostrvima, na Devičanskim ostrvima, pitaj Boga gde još postoje ti poreski rajevi.Dakle, hvala vam gospodine Milićeviću što ste otvorili ovu temu, zato što i te kako imamo šta da kažemo na temu onih koji ispred sebe stave fasadu – ja sam šef nevladine organizacije, ja sam novinar, ja sam nezavisni istraživač, jer ne daj Bože da me neko spomene, jer to je političko svetogrđe. Ne, nisi ni novinar, nisi ni nezavisni istraživač, nisi ni objektivan, nego si zapravo političar, pa, kad si ušao u političku utakmicu, onda imaj hrabrosti da trpiš i političke udarce. I one udarce o kojima sam ja govorio, nije mi ni na kraj pameti bilo da kažem da će neko od njih fizički da bije, jer niko to od nas iz SNS nije radio, to su oni radili prema nama,

tovio, gojio, imao i sticao na desetine stanova, kuća, automobila, a svi drugi ostajali bez posla, 400.000 ljudi, 500.000 ljudi nam je ostalo bez posla u periodu od 2008. do 2012. godine. Istorija Srbije u proteklih 200, 300 godina ne pamti takvu pljačku kakva je izvedena u režiji Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Vuka Jeremića i svih ostalih zajedno.Dakle, još jedanput, gospodine Milićeviću, mislim da će danas i te kako biti prilike da nastavimo ovu veoma zanimljivu koja se odnosi na one koji su i te kako politički angažovani samo to neće otvoreno da kažu nego se kriju iza raznih naziva nevladinih organizacija, istraživačkih kuća, razni krikovi, birnovi, cinsovi i kako se sve ne zovu. Svi su oni, i to ponavljam još jedanput, u istom džaku, svi oni imaju isti zadatak, a to je da svakoga dana, 24 sata iznose najbesomučnije laži, pre svega o Aleksandru Vučiću jer on im je glavna tema, nismo ni, gospodine Milićeviću ni vi ni ja, mi smo uzgredne mete. Glavna meta i glavni njihov politički protivnik je Aleksandar Vučić.Budući Vučić.Budući da smo mi narodni poslanici, nismo ni sudije, ni tužioci, ni policajci, ne možemo ni da hapsimo, ni da donosimo presude ali imamo pravo, imamo obavezu da o svim tim ljudima iznosimo istinu, iznosimo činjenice i da građani Srbije znaju o čemu se ovde zapravo radi. Nisu oni nikakve žrtve i nisu oni nikakvi mučenici. To su bogataši koji su se obogatili na narodnoj muci i nevolji, pa bi sad hteli bez izbora da dođu na vlast da bi bili još bogatiji nego što jesu.

vreme iznad vremena predviđenog za repliku se oduzima od vremena predviđenog za poslaničku grupu Aleksandar Vučić – Za našu decu.Sada nastavljamo

imali smo prilike da čujemo o tome koliko je statistika važna i kada je u pitanju vođenje nacionalne politike ali zahvaljujem se i gospodinu Martinoviću koji je odlično izneo primere onih ljudi u Republici Srbiji koje se bave statistikom ali statistikom dubokog džepa, odnosno statistikom koja je njima lično važna ali na njih ću se osvrnuti nešto kasnije.Ono što je karakteristika pravih političara, pravih lidera, boraca jeste da odluke koje donose kada je u pitanju politika koju sprovode jeste da je ona bazirana na određenim činjenicama i podacima koji su važan osnov kako bi se utvrdila celokupna strategija i sve aktivnosti koje će se preuzeti da bi se ti ciljevi ostvarili.Danas ostvarili.Danas ovaj program o kome raspravljamo jako je bitan jer će on zapravo definisati ono što je važno kada je u pitanju kreiranje statističkih podataka koji su važni i za nosioce političkih funkcija, za donošenje važnih odluka ali i za svakog građanina Republike Srbije, jer ono što hoću da spomenem da svi ovi podaci koje vidimo i na sajtu Zavoda za statistiku i pojedinih ministarstava su dostupni, transparentni a za neverne tome važi pravilo da imaju metodološka pojašnjenja da bi znali prosto kako se to do tih podatka došlo.Kada podatka došlo.Kada govorimo o uspesima Republike Srbije, ja bih čisto da podsetim i građane i kolege narodne poslanike da smo mi, nažalost, u periodu do 2012. godine bili u teškoj situaciji i da sigurno Aleksandar Vučić, koji je tada bio premijer a sada je predsednik, kada je doneo važnu odluku koja politički nije popularna, a to je da se uđe reforme, u mere štednje, doneo na osnovu važnih statističkih podataka koji su jasno ukazivali trend da Srbija ako nastavi da se kreće kako se kretala do 2012. godine, da će otići u bankrot i da zapravo idemo u nešto što ne želimo našoj zemlji i našoj deci. donesene važne odluke i reforme koje su sprovedene i te reforme, kao što vidimo, dale su rezultate.Opet nam statistika govori o tome da smo uspeli da rešimo problem finansija, da su finansije konsolidovane, da danas imate i stabilnu isplatu penzija, da imate rast ekonomije, da imate njeno jačanje, da u izazovnom periodu kao što je ovo vreme pandemije korona krize smo se pokazali sposobnim i odlučnim da se sa time nosimo i izborima i zbog toga smo imali najmanji pad kada je u pitanju BDP u samom regionu ali i u Evropi.Politika koju Vlada Republike Srbije danas sprovodi a koju je kreirao predsednik Aleksandar Vučić jeste politika realizacije Programa „Srbija 20-25“. Kada je program predstavljen, mnogi dežurni kritičari su govori kako je on nemoguć, kako je neostvariv, ali jasno nam statistika danas pokazuje da idemo u pravcu da ćemo realizacijom ovog programa zaista imati prosečnu zaradu u Republici Srbiji od 900 evra, prosečnu penziju oko 440-450 evra, da imamo novca, sredstava i načina kako da radimo na podizanju naše infrastrukture, kolege su rekle da se trenutno rade četiri auto-puta, podsetiću da je ovim programom predviđeno i reparacija odnosno rekonstrukcija ukupno pet hiljade kilometara puteva i drugih kategorija, pored izgradnje auto-puta, a ono što je meni kao Kruševljaninu jako drago i ponosno da se Moravski koridor realizuje i da, kada putujem ka Beogradu ili ka Kraljevu, da vidimo mašine koje rade, bez obzira što pojedinci tvrde da tu u stvari imamo neku magla industriju, verovatno na koju su oni navikli.Pored toga, radimo i u smislu ekologije, radimo na izgradnji fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, ulažu se sredstva u obrazovanje, ulažu se u kulturu, zapravo sve aspekte mi pokrivamo.Imali smo prilike, kad pričamo o ekologiji i zaštiti životne sredine, i na jučerašnjoj na jučerašnjoj sednici da diskutujemo o rezultatima koji su postignuti i o onome što je planirano, a opet je sve bazirano na realnim statističkim podacima koji su merljivi, verodostojni i dokazivi.Da dokazivi.Da sumiram u jednoj rečenici, politika pravih lidera, politika Vlade Republike Srbije prilikom donošenja odluka se vodi onom narodnom – tri puta meri, jednom seci. Upravo je to i važno. Napominjem, ne koristimo samo čistu statistiku, statistika vam nije samo prikupljanje podataka, to je analiza podataka, to su modelovanja koja se rade, koji će vam dati odgovore na pitanja kojim putem odnosno koju strategiju trebamo primeniti i kakve efekte možemo očekivati u nekom optimalnom rešenju, najboljem i u najgorem slučaju.Sa druge strane, kao što je gospodin Martinović govorio i prethodnici, imamo ove politikante iz vanparlamentarne opozicije, teške 619 i više miliona evra, od kojih smo videli juče da su neki čak i zaboravili na nekih šest miliona evra, odnosno konkretno Dragan Đilas, pa, eto, lepa prilika juče da se podseti da ima još nekih šest miliona evra, koji su okruženi svojim megafonima, počevši od Marinike Tepić, Vuka Jeremića, Boša Obradovića, pa do onih megafončića na lokalu koje redovno angažuju kao ljude koji se bave čisto kritikom radi kritike, odnosno spinovanjima, kako bi se skrenula tema sa onoga što su oni uradili za vreme svoje vlasti.Znate šta je interesantno? To što su oni pokušavali brojne rezultate, i ove i prethodnih vlada i Vlade koju je predsednik Aleksandar Vučić vodio, da ospore time što kažu - statistika nije dobra, statistika se lažira, informacije i podaci koje mi imamo, oni govore drugačije.Vidite, statistika se nije bitnije menjala i od perioda kada su oni bili na vlasti i sada kada su opozicija. Prosto, metodologija koja se koristi je takva. Ona se i dalje unapređuje sa nekim novim znanjima iz naučnih segmenata koje imamo, daljim aktivnostima usklađivanju metodologije sa EU, zapravo, unapređujemo statistiku, što bi po nas bilo lošije, jer zapravo ona egzaktnije govori šta smo uradili a šta nismo.U njihovo vreme nije bilo tako, ali je to jasan dokaz koliku su oni pažnju posvećivali tim statističkim podacima kada su donosili odluke šta će raditi u Srbiji, kakve projekte realizovati. Ja iskreno mislim da se oni nisu osvrtali na tu nacionalnu statistiku, već da su se bavili statistikom dubokog džepa, odnosno svojom ličnom statistikom, kako bi naučili kako da upotpune svoje račune, kako dalje da plasiraju taj novac i kako da onemoguće ili misle da onemoguće da se sazna koliko zapravo bogatstva oni imaju. Kao što vidimo, nije problem u statistici, problem je u njima.Danas, kada su upravo zahvaljujući takvom ophođenju i ponašanju i politikanstvu koje vode, i ono što kaže gospodin Martinović, to je prosto politika magla industrije, postali statističke greške u političkom smislu, odnosno na izborima ne mogu da dobace ni do 3%, koji im je poklon na neki način, podsetiću vas, u njihovo vreme oni su cenzus podigli sa 3 na 5%, kako bi onemogućili da se glas naroda čuje, sada kada je to spušteno ne mogu da dobace opet im je statistika kriva, a u stvari nikako da shvate da su oni sami sebi krivi.Oni uporno govore kako imaju neke planove. Možete videti na tapetama u njihovim stranačkim prostorijama da piše – mi imamo plan. Ne, oni nemaju plan.

unutar tih krugova i zafrkavaju zato što nisu bili na vlasti, budu, eto, tih nekih devet meseci možda neki koministri ili kako su već to predložili.Ovaj program koji je danas pred nama, pored zvaničnih aktivnosti koje će se preduzeti, kao što je rečeno, i po pitanju popisa stanovništva i i obezbeđivanju drugih podataka se odnosi na dalje unapređenje rada našeg zavoda i institucija koje su zadužene za kreiranje statistike, zato što ćemo raditi na prihvatanju novih metoda, savremenih metoda EU, jer, prosto, mi smo zemlja koja je na putu ka EU, prihvatamo njihove metodologije, što će nam omogućiti da možemo i bolju bolju komparativnu analizu da radimo sa zemljama EU i drugim zemljama koje su tu metodologiju prihvatile kada je u pitanju statistička analiza.Pored toga, ono što mi je jako drago što je ovde istaknuto, jeste da će se raditi i na usavršavanju ljudi koji su u ovom segmentu zaposleni, jer upravo je taj ljudski resurs jako jako važan kako bismo mogli da ostvarimo dobre rezultate u prikupljanju tih podataka, jer znamo da je za donošenje odluka vrlo bitno da imamo rezultate u pravo vreme i na pravom mestu, odnosno da imamo tu statistiku kad nam treba, da bismo doneli ključne odluke. Zbog toga i imamo odluke koje su donesene ispravno i na vreme, kada je u pitanju kovid kriza, odnosno kada su u pitanju preduzimanje mera i pomoć industriji, pomoć našoj ekonomiji, pomoć drugim sektorima koji su nažalost oštećeni krizom, ali, takođe i kada je u pitanju izgradnja bolnica, podsetiću vas da smo ih izgradili u rekordnom roku od četiri meseca, i da se radi na izgradnji i pripremi svih potrebnih dokumenata za izgradnju nove kovid bolnice u Novom Sadu, što je opet još jedan dokaz koliko mi ulažemo i u zdravstvo, pored toga što se borimo sa ovim izazovima na pravi način.Prosto, kao osoba koja se inače bavi ekonomijom, koja je doktorant ekonomije i koji se bavi, pre svega, tom kvantitativnom analizom, reći ću da ekonomija iako nije egzaktna kao fizika ili neke druge prirodne nauke, u dovoljnoj meri je kvantifikovana da može da nam da podatke koje su potrebni za donošenje ispravnih odluka, ali i podatke koje će razlikovati politikante od političara, lidere od interesnih grupa o kojima je gospodin Martinović pričao i koje imamo prilike da čujemo u medijima, tako da se nikada više neće ponoviti period pre 2012. godine, kad će se odluke donositi bez konsultacija sa statistikom, bez uzimanja onih potrebnih podataka na osnovu kojih ćemo reći - da, ovaj put je ispravan zbog toga i toga, a ne zato što vidimo u nekoj, možda ekonomskoj krizi razvojnu šansu.Eto, nekome je palo na pamet da to tako kaže i nećemo više nikada imati situacije da ćemo neke projekte megalomanski finansirati, već će statistika prosto reći da li određenim mostom ili neka infrastruktura može da se uradi po toj osnovi i za niže sredstava nego što se radilo, konkretno, ako znate pričamo o Mostu na Adi za koji dan danas znamo, i dalje se ispituje koliko u stvari tu imamo ugrađenog novca, odnosno interesa kada je u pitanju finansiranje tog projekta.Tako da, ono što ja mogu da kažem ovde i ono što većina građana podržava, to jeste politika pravih lidera, ljudi koji će se boriti za budućnost ove države, za budućnost dece koji će odluke donositi brzo i efikasno i kvalitetno, ali opet, na osnovu konsultacija sa statistikom i na osnovu značajnih analiza koje će reći u kom pravcu zaista treba da idemo.Ono što je bitno da kažem, da na izborima i samo na izborima građani su ti koji kažu ko, kakav program vodi i ko se pokazao kao pravi kvantitativac, pravi lider, a ko se pokazao kao politikant.Zbog toga, u danu za glasanje, zajedno sa kolegama iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić - Za našu decu“, podržaćemo Predlog ovog programa zato što smo sigurni da će realizacija njegova pomoći da budemo još uspešniji u realizaciji Programa "Srbija 2025", koji je okrenut ka budućnosti Republike Srbije i budućnosti naše dece.Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Zoranu Tomiću.Reč ima narodna poslanica Sanja Jefić Branković.Izvolite. danas raspravljamo o Predlogu odluke o Programu statistike za period 2021-2025. godine, a sve u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici, na osnovu kojeg se, između ostalog, ovaj Program i donosi na period od pet godina.Osim toga što se ovim Programom definišu dalje aktivnosti u pogledu oblasti u kojima će se statistika raditi, njime se nastavlja i kontinuitet harmonizacije, odnosno usklađivanja statističkih istraživanja koje do sada imamo, kao i drugih aktivnosti sa međunarodnim statističkim standardima, a pre svega standardima Eurostata. Ja bih posebno podvukla usaglašenost sa Eurostatom, jer je to jedini način da podaci kojima raspolažemo budu i uporedivi, ali i upotrebljivi, jer održavaju realno u oblastima na koje se statistika, koja se u konkretnom slučaju radi, i odnosi.Iz Programa vidimo da su njime predviđene aktivnosti u pogledu uvođenja nekih novih pokazatelja kojima se obezbeđuje usaglašavanje i primena međunarodnih standarda u oblastima o kojima do sada to nije rađeno i mislim da je to jedan dobar početak, odnosno napredak u smislu unapređenja načina na koji se dosadašnja statistika vodila.Sistem zvanične statistike mora da odgovori izazovu pružanja realne slike i društvenih, ali i ekonomskih kretanja u zemlji kako bi se time omogućila dobra osnova za dalju analizu, ali i za unapređenje, a samim tim, na kraju krajeva, i na donošenje odluka u različitim oblastima, a od kojih zavisi kvalitet života građana u našoj zemlji.Zato je važno da se kod postojećih statističkih pokazatelja primene sva ona metodološka rešenja koja su već usklađena, odnosno da se kod onih novih primeni model koji se koristi u Evropskoj uniji, naravno uz uspostavljanje mehanizama da se ti i takvi modeli prilagode onim mehanizmima koje mi već imamo i koji su kao takvi uopšte u našoj zemlji primenljivi.Kako su sama statistička metodologija i analiza dobijenih statističkih rezultata veoma složeni procesi, treba iskoristiti sve one pogodnosti koje pruža primena savremene tehnologije i inovacija, a to će se, između ostalog, postići i angažovanjem mladih ljudi kojima su savremene tehnologije bliske. Njihovom obukom i usavršavanjem, mislim da je u jednom delu programa upravo to i navedeno kao potencijalna prepreka za realizaciju ciljeva navedenih ovim Programom, Republički zavod za statistiku mora pred sebe postaviti jedan cilj, odnosno mora unaprediti svoju kadrovsku politiku, nedopuštajući da jednog dana dođemo u situaciju da imamo i zakonodavni okvir i dobar plan i usvojen program i funkcionalne mehanizme za rad, ali da praktično nemamo kadrove koji će se ovim pitanjima treba obratiti pažnju na možda detaljniju analizu kadrovskih potreba koje Zavod za statistiku ima kako bi unapredio sve one poslove kojima se bavi i na koje se, na kraju krajeva, država i njene institucije i oslanjaju.Iako Republički zavod za statistiku realizuje najveći deo statističkih aktivnosti, gotovo je nemoguće sačiniti validne podatke i sprovesti odgovarajuća istraživanja bez koordinacije Zavoda sa nekim drugim proizvođačima zvanične statistike, sa Narodnom bankom, ministarstvima, Nacionalnom službom za zapošljavanje itd.U okviru očekivanih rezultata zvanične statistike koji su navedeni u Programu, ja ću se osvrnuti na nekoliko oblasti za koje mislim da mogu biti od značaja kada je reč o podacima koji će se u tom kontekstu i obrađivati.To je, pre svega, tržište rada. Kako je socijalna pravda, kao i principi na kojima se ona zasniva vodeća ideja Socijaldemokratske partije Srbije, ona ujedno obezbeđuje socijalnu sigurnost građana i otklanjanje nejednakosti, kao i život bez straha svakog od građana za sopstvenu egzistenciju, statistički indikatori u oblasti tržišta rada, pre svega mislim na detaljniju statistiku u pogledu radne snage, zatim neformalnu zaposlenost po polu, strukturi, starosnim grupama. Sve su to pokazatelji koji mogu biti od značaja kako bismo unapredili tržište rada i kako bi ono kao takvo odgovorilo zahtevu zarad koga i postoji.Dalje, socijalna zaštita. Statistički podaci u ovoj oblasti moraju da obuhvataju podatke o polu, starosnoj strukturi, obrazovanju, radnom statusu, ukoliko želimo da dalje razvijamo sam sistem socijalne zaštite, odnosno korisnicima socijalne zaštite pružimo toliko da se osećaju dovoljno sigurnim u svojoj zemlji koja im tu socijalnu zaštitu pruža.Životna sredina kao još jedna iz oblasti o kojoj smo juče govorili prilikom rasprave o Zakonu o klimatskim promenama, za njegovu punu implementaciju veoma je važno napraviti jednu analizu podataka o investiranju u sam sektor zaštite životne sredine, ali i o podacima koji se odnose na izdatke, ali i prihode koji se ostvaruju u pogledu zaštite životne sredine i u tom smislu veoma je važno da blagovremeno planiramo sredstva, odnosno da ih opredelimo kako bismo odluke u skladu sa time i donosili.Dakle, da zaključim, statistika možda deluje na prvi pogled kao jedna oblast koja prikuplja, odnosno obrađuje neke podatke koje mi u različitim kontekstima i koristimo, ali ona predstavlja daleko više od toga. Ona nam mora pružiti sve one elementi koji su neophodni kako bi predstavljali instrument za unapređenje života građana kroz donošenje odluka koje će se na te statističke podatke i oslanjati. Zato će naša poslanička grupa u danu za glasanje podržati ovaj Program. Zahvaljujem.

Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvažena ministarka, uvaženi gosti, poštovani narodni poslanici, građani Republike Srbije, iako možda današnja tačka dnevnog reda nije u direktnoj vezi sa mojim profesionalnim opredeljenjem i umetničkim aktivnostima, smatrala sam važnim da se javim za reč i uključim u diskusiju o Predlogu odluke o Programu zvanične statistike s obzirom da je statistika postala neodvojiv deo naše svakodnevice i da smo svi mi, svako od nas lično, upućeni na korišćenje statističkih podataka u najrazličitijim životnim situacijama.Program zvanične statistike sa svojom strategijom i pregledom očekivanih rezultata predstavlja značajan dokument koji bi trebao da obezbedi, što je već obrazloženo, sinhronizaciju sa standardima Evropskog statističkog sistema i EU, a što je u procesu naših pregovora za pristup EU od izuzetne važnosti.U

nas.Upravo iz tog razloga je važno da u misiji koju zvanična statistika ima, a to je obezbeđivanje relevantnih, nepristrasnih, pouzdanih, pravovremenih i međunarodno uporedivih rezultata informacija istrajete i da kao društvo svi zajedno vrlo ozbiljno shvatimo, između ostalog, i statistike koje govore o poverenju mladih, recimo, u naš sistem institucije, a koje govore da 87% mladih smatra da nema uticaja na politički proces i donošenje odluka, 38 njih nije zainteresovano za politiku, 40% mladih nikada ne glasa, 44% nema poverenja u institucije Republike Srbije, dok 58% smatra da briga o mladima na republičkom nivou uopšte ne postoji. Ovo su zabrinjavajuće statistike koje moramo ozbiljno shvatiti i svi zajedno osnovni strateški cilj ovog programa ističe se završetak potpunog usaglašavanja sa zahtevima sa Evropskim statističkim sistemom i EU do kraja 2025. godine. U tom smislu, a s obzirom da sam umetnik i da govorim iz ugla svoje profesije, volela bih da istaknem da je poželjno da takođe statistički podaci koji se vode u EU kako za svaku članicu pojedinačno, tako i na nivou cele EU za sektor kulture i umetnosti, budu relevantni za statističke podatke kada su u pitanju naša kultura i umetnost.Sa navedenim u vezi moram da primetim da u okviru prioritetnih razvojnih aktivnosti u oblasti demografije i društvene statistike, kao i ni u prioritetnim razvojnim aktivnostima sektorske statistike nije naveden sektor kulture i umetnosti koji suštinski predstavlja neodvojiv deo korpusa svakog društva, imajući u vidu koliku važnost kultura i umetnost imaju kako za obrazovanje i kvalitet života, tako i za statistiku zaposlenosti, dohotka, socijalne inkluzije, uslova života i korišćenja vremena.Svi smo svedoci koliko nam muzika, pozorišta, bioskopi, galerije, muzeji i svi drugi kulturni sadržaji nedostaju od početka pandemije i imam utisak da nema čoveka na planeti koji nije osetio nedostatak prisutnosti kulture u svom životu. Posebno bih pomenula na ovom mestu mog izlaganja potresan nenadoknadiv gubitak koji je naša muzička scena, naročito na polju klasične, pop, rok i narodne muzike i glume pretrpela u zadnje vreme, jer su nas tiho i možda nekukajući zbog stanja u kulturi i nedovoljno pocrtanog statusa umetnika u društvu prerano napustili velikani Isidora Žebeljan, Miša Aleksić iz Riblje čorbe, Sanja Ilić, Đorđe Balašević, Vojkan Borisavljević, Dragoljub Đuričić, Džej, glumci – Tihomir Tika Arsić, Ivan Bekjarev, Borivoje Kandić, Boris Komnenić, reditelj i scenarista Goran Paskaljević i još mnogo umetnika koji su nam svojim delima bojili detinjstva i živote.Tek sada, kada ih nema, celo društvo je uvidelo koliko nam fale i koliki je u stvari njihov i svih drugih manje i više znanih umetnika, društveni značaj i značaj kulture i umetnosti za celokupno društvo, a koliko je briga o kulturi u našim uslovima nedovoljno apostrofirana, što se naročito vidi po statističkim podacima, gde smo po budžetskim davanjima za kulturu po glavi stanovnika na začelju evropskih zemalja, ali i zemalja regiona.Povećanje budžetskih davanja za kulturu je, po mom mišljenju, strateški važno pitanje, a ima i urgentnu notu u svetlu posledica od pandemije, jer je sektor kulture, pogotovo njeni pojedini delovi, ugrožen i ako se ne preduzmu urgentni koraci, može nam pretiti kulturni harikiri.Ne smemo računati na pacifizam umetnika kao ljubitelje i konzumenata kulture koji će biti presrećni kada od svog talenta i onoga za šta su se rodili i šta najbolje rade mogu samo da prežive, već sa povećanim budžetskim davanjima moramo omogućiti svim zaposlenima u sektoru kulture i kreativnih industrija da od svog rada i doprinosa mogu da obezbede sebi i porodici kvalitetan život.Pozitivan primer može biti i to što je višegodišnja hipoteka prethodnih vlasti u vidu zatvorenih muzeja, sa aktuelnom vlasti konačno skinuta i Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti su otvorili svoja vrata posetiocima, ali kako ovi otvoreni muzeji, tako i sporadične pomoći pojedinim festivalima i sredstva opredeljena za Novi Sad, evropsku prestonicu kulture, su samo pojedinačni dobri koraci u pravom smeru.Neki novi koraci, kao i dopune Zakona o kulturi bi trebalo ilustruju konkretnu dugoročnu strategiju za vraćanje kulture na društveni pijedestal koji kultura i zaslužuje, ali ne samo na rečima i papiru, već prevashodno u povećanim davanjima sredstava usmerenih ka kulturi, kao i pragmatičnoj distribuciji, što je ministarka Gojković naročito apostrofirala, ali se nismo preterano do sada doticali teme sustizanja Evrope i naročito regiona u davanjima države za kulturu po glavi stanovnika.Ovim putem bih želela da zamolim predstavnike Vlade da razmotre mogućnost uvećanja budžetskih davanja u sektoru kulture, možda već u prvom narednom rebalansu, kako bi konkretno povećali davanja sa 15 na 22 evra po glavi stanovnika i tako smanjili razliku na pola u odnosu na nivo davanja u Severnoj Makedoniji ili Crnoj Gori, u kojima je taj iznos 27, odnosno 36 evra.Podsetila bih da smo nedavno izglasali Sporazum o zajmu za infrastrukturu u kulturi, koji predstavlja sjajnu priliku da se određene ustanove kulture renoviraju i obezbede im se uslovi za rad, ali kao narodni poslanik i umetnik, želim da predložim da se u okviru zajmova i međunarodnih sporazuma ili kroz prodaju obveznica, obezbede dodatna sredstva za sektor kulture u aproksimativnom iznosu od oko 50 miliona evra, koja bi omogućila kritični opstanak kulturnih delatnosti, a što bi trenutno dovelo do povećanja na 22 do 23 evra po glavi stanovnika. To bi nam otvorilo mogućnost da uhvatimo korak sa regionom, kako bismo od 2023. godine mogli da počnemo sa statističkim usaglašavanjem sa zemljama EU i pokušamo da se približimo Hrvatskoj i Mađarskoj, koje sada izdvajaju u proseku oko 40 evra po glavi stanovnika.Potencijalno obezbeđena sredstva od oko 50 miliona evra bi trebalo odmah opredeliti za što veći broj projekata, pogotovo sada u doba pandemije i posle pandemije, kako bi se ublažile posledice i to sve u okviru postojećih konkursa kod ministarstva, deo za oživljavanje rada umetničkih sekcija po školama, a deo za dovođenje u minimum uslova za funkciju ustanova kulture širom Srbije, kao i za finansiranje minimuma za početak umetničkih sadržaja koji bi bili ponuđeni publici.Dakle, pojedinačni pokušaji u vidu ad hok finansiranja filmova, koje u svakom slučaju apsolutno pozdravljam, pojedinih manifestacija, kao i buđenja kulturnih scena makar i u jednom mestu pomoću naimenovanja naših istaknutih umetnika na poziciji rukovodilaca institucija, ali i projekata, moramo svesredno pozdraviti i podržavati, ali ne smemo smetnuti sa uma da su nam za spas kulture i održavanje i nadogradnju državnog i nacionalnog identiteta neophodna sistematska ulaganja i dugoročna strategija.Kapitalne investicija u puteve, energetiku, poljoprivredu su neophodne, ali smatram da je bar isto toliko kapitalno i ulaganje u kulturu, pa samim tim identitet i konsekventno u opstanak Srbije kao države i svih naroda koji prihvataju kao svoju državu.Suština davanja u kulturu bi trebalo da bude potpuna decentralizacija kulturne scene, što se tiče ponude i finansiranja kulturnih sadržaja, a još više što se tiče davanja u podsticaj stvaralaštva, naročito među mladima i najmlađima u školama kroz već pomenuto oživljavanje kulturno-umetničkih sekcija, kako u Vranju, tako i u Subotici i drugim gradovima Srbije.Povećana ulaganja i decentralizacija kulture će konsekventno dati i sve bolje statistike. Imaćemo više mladih u manjim sredinama i na selima, jer kada svi građani budu dobili uslove života sličnim onima u većim gradovima, a što im mogu omogućiti već usmerena ulaganja u infrastrukturu, telekomunikacije, zdravstvo, ali možda i najvažnije u kulturne sadržaje, tada ćemo oživeti sela i poboljšati posledično i statistike u poljoprivredi.Ovim mojim izlaganjem želim da neposredan način iniciram relevantne faktore na akciju, jer sam zbog toga i prihvatila ulogu poslanika, što je za mene ogromna čast, ali i obaveza da probleme sa kojima se kao umetnik i lično suočavam, adresiram ovde u Skupštini i pokušam da iniciram rešenja. Ovo činim čista srca i bez obzira što moje učešće u radu parlamenta delimično stavlja moju umetničku karijeru u drugi plan, jer ako samo i na momenat zainteresujem ovo visoko telo za probleme u kulturi, za koju mislim da bi trebalo da bude lice svake zemlje, smatraću da je bilo i te kako vredno mog pretpostavljam samo trenutnog političkog angažmana.Završila bih svoje izlaganje sa rečima ars longa, vita brevis ili umetnost je duga, a život je kratak. Zahvaljujem. Hvala.Vreme vaše poslaničke grupe je u minusu, potrošeno.Pre pauze, reč ima narodna poslanica Ljiljana Malušić. Zahvaljujem.Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo poslanici, statistika je vrlo egzaktna nauka. Statistika je oblast matematike koja se bavi sakupljanjem, analizom, interpretacijom, objašnjavanjem, prezentacijom, koristi se u širokom spektru.Kad smo kod statistike, jedan američki institut je izneo svoju analizu i rekao je da je iz Srbije nestalo 100 milijardi evra, od toga izneto 50 milijardi evra. Dragi građani Republike Srbije, uvaženi poslanici, 100 milijardi evra, izneto 50 milijardi evra.Da li prosečan um može da shvati šta je 100 milijardi evra? Pa, gospodo, vratili bismo dug, očistili Srbiju za 10 milijardi evra. Toliko nam treba da potpuno revitalizujemo Srbiju što se ekologije tiče, da očistimo sva smetlišta, da napravimo kompletnu infrastrukturu, da dovedemo investitora, a sa 100 milijardi nam ne trebaju investitori. Podigli bi silne fabrike, zaposlili sve ovo što je ostalo, a to je 7,5% nezaposlenih. Podigli bi penzije, podigli bi plate. Cela Srbija bi bila bolja nego Švajcarska. Sram ih bilo. Ali, to je statistika, a statistika je neumoljiva.Idemo redom. Gospodin Đilas uzeo, oteo, ukrao, kako god hoćete, 619 miliona evra, za početak. Ja više nisam sigurna da li je to 619 miliona ili mnogo više. Nađeni su mu računi u Švajcarskoj, na Mauricijusu šest miliona evra, u Švajcarskoj ne zna se. Ko zna ko od njih sve ima na kojim ostrvima i ko zna kojekuda, koliko miliona evra.Znamo da je Jeremić primio sedam miliona evra, ne zna se odakle i zašto, šta je trebalo da uradi za to. Znamo da je sitnica, Živković uzeo subvenciju za vinograde, pola miliona evra, nikad nije vratio. Znamo da Pajtić ima stanove po Beču, ne zna se koliko. Znamo da je ona tabla za decu ometenu u razvoju koštala milion evra i samo tabla, jer nikad nije završeno do 2012. godine dom decu.Malverzacija do malverzacije. Znamo da je za vreme svog mandata u gradu Beogradu Đilas ostavio dug grada Beograda 1,2 milijarde evra, plus nadolazeći dugovi 14 milijardi dinara. Znamo da je opustošena Srbija. Znamo da je privatizovano 3.000 preduzeća. To je statistika. Znamo da je 690 preduzeća potpuno devastirano, raščerupano, opustošeno, a znamo i da je od 2008. do 2012. godine bez posla ostalo 400.000 ljudi. Neumoljiva je statistika.Nažalost,

dosta samoubistava bilo, nažalost, ljudi nisu imali šta da jedu. Bilo, ne ponovilo se.Statistika je neumoljiva, pa tako znamo da je gospodin Mali, ministar finansija, sklopio ugovor od 580 miliona evra za metro u Beogradu, o kome se priča unazad 50 godina. Svi pričaju o metrou, mi smo napokon sklopili ugovor. Znamo da se gadi brza pruga Beograd-Novi Sad. Biće završena sledeće godine.Znamo da je izgrađeno 350 kilometara autoputeva. Statistika. Znamo da se trenutno grade četiri autoputa autoputa i da će se graditi još dva, šest autoputeva. Znamo da će biti puteva u Srbiji, autoputeva, više prema broju stanovnika, da ćemo imati najveći procenata autoputeva.Znamo

prostor sa najlepšom promenadom u ovom delu Evrope. Znamo da se gradi na sve strane.Znamo da je samo predsednik Republike otvorio 230 fabrika, ukupno otvorenih fabrika 300. Oni su otpustili 400 hiljada ljudi, mi zaposlili 300 hiljada

da smo revitalizovali „Er Srbiju“ koncesijom sa Francuskom. Takođe, znamo da su prosečne plate 2012. godine iznosile 320 evra, danas iznose 540 evra. U Beogradu, u Srbiji, 511 evra sa tendencijom da do 2025. godine iznose 900 evra.Takođe, znamo da u Srbiji danas ima preko 50.000 gradilišta. Samo u Beogradu preko 10.000 gradilišta.

42.Znamo da je Republika Srbija odvojila novac za izgradnju stanova za vojsku i policiju i gotovi su stanovi, useljeni ljudi u Vranju. Grade se stanovi za vojsku i policiju u Pirotu, Leskovcu, Valjevu, Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, širom Republike Srbije.Znamo da je minimalni lični dohodak 2012. godine iznosio 16.200 dinara. Danas iznosi 32.126 dinara.Napokon, statistika, da, ali i velika tragedija, na današnji dan, pre 17 godina, je Kosovu i Metohiji, našoj južnoj pokrajini, i uvek će to biti, bio veliki pogrom. Naime, 4.000 Srba je prognano sa Kosova i Metohije, spaljeno je preko 900 kuća, uništeno, oskrnavljeno, spaljeno 35 manastira, bilo ne ponovilo se.Znate šta je još statistika? Što država u tom momentu nije reagovala. Ništa nisu uradili da zaštite naše Srbe. Danas smo Srbima na Kosovu i Metohiji obezbedili mir da ljudi mogu mirno da žive, gradimo stanove, pomažemo materijalno, na sve moguće načine i tako će uvek biti i ne samo Kosovu i Metohiji, nego svuda gde ima Srba.

na republičkom nivou, statistika govori da ovaj narod živi bolje, da je ovaj narod mnogo srećniji.Još nešto, ja se izvinjavam, zaboravila sam, a to je izuzetno važno. Statistika. Napravili smo dve nove kovid bolnice, da smo uvezli dva miliona doza vakcina, da smo vakcinisali skoro dva miliona ljudi, da smo revakcinisali preko 900 hiljada ljudi i da ćemo do kraja sledeće godine ukupno u Srbiji imati 13 miliona vakcina. Takođe, svim svojim susedima već smo dali i daćemo ponovo vakcine.Statistika je da ovaj narod živi bolje i nije sve u statistici nešto je u ljubavi i empatiji. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa i sa radom nastavljamo u 15 časova Hvala.